I dag er der følgende anmeldelser:

om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag)). Titler på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk Fra medlem af Folketinget fru Rosa Lund (EL), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med den 9. januar 2023 atter kan give møde i Tinget. Leila Stockmarrs hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Venstres folketingsgruppe har meddelt mig, at den med virkning fra den 15. december 2022 har udpeget medlem af Folketinget Lars Christian Lilleholt som statsrevisor og medlem af Folketinget Morten Dahlin som stedfortræder i stedet for henholdsvis medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen og medlem der blev udpeget som ministre den 15. december 2022. Moderaternes folketingsgruppe har meddelt mig, at den med virkning fra den 15. december 2022 har udpeget medlem af Folketinget Monika Rubin som statsrevisor i stedet for medlem af Folketinget Sophie Løhde, der blev udpeget som minister den 15. december 2022. De pågældende er herefter valgt.

Sambandsflokkurin (SP) og Javnaðarflokkurin (JF); en gruppe på 49 medlemmer: Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Mette Thiesen og en gruppe på 37 medlemmer: Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet. Der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene kan findes på www.folketingstidende.dk.